Nastavljamo sjednicom. 2. Prijedlog Zakona o muzejima Ivana Meštrovića, prvo čitanje, P.Z.br. 629 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva kulture, Jadran Antolović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Antolović, Jadran** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Narodna Republika Hrvatska '52. godine darovnim ugovorom zaključenim sa akademskim kiparom Ivanom Meštrovićem primila je na dar tada obiteljsku kuću i atelje u Zagrebu, obiteljsku vilu sa ateljeima u Splitu, sakralno-umjetnički kompleks Kaštelet-crikvine u Splitu, grobnicu obitelji Meštrović kod Otavica, 132 svoja umjetnička djela, odredivši pri tome akademski kipar njihove zbirke u kojima ih je potrebno čuvati sa ostalim skulpturama, reljefima, crtežima grafika i arhitektonskim nacrtima. I to darovanje je bilo čuvano u navedenim zbirkama da bi '91. godine bio donesen Zakon o fundaciji "Ivan Meštrović" koji je na tadašnji način sukladno poznatim propisima uredio način čuvanja darovanih nekretnina i umjetnina. Međutim od '91. godine pa do danas došlo je do donošenja Zakona o ustanovama, dakle '93. godine, Zakon o muzejima '98., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 2001. godine. I slijedom toga je nužno novelirati ovaj zakon radi usklađenja sa navedenim zakonima. Ali još važnijim čini mi se naglasiti da se ovim zakonom po prvi puta dosljedno provode provode obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u okviru darovnog ugovora. Naime, dozvolite mi da na neki način citiram dio darovnog ugovora u kojem je Ivan Meštrović obvezao Republiku Hrvatsku da umjetnička djela smjesti u Zagrebu i u Splitu u muzeje koje će sačinjavati samostalne odijeljene cjeline darovateljevih radova. Dakle već iz samog darovnog ugovora bila je jasna odrednica da je potrebno ustrojiti muzeje kao zasebne zbirke, što mi ovim prijedlogom zakona i predlažemo. To je ujedno i razlog koji i odgovor koji možemo dati na pitanja koja su se pojavila na saborskom odboru, a u odnosu na to zašto su u pitanju muzeji kao množina i zašto se sada dolazi do promjene i naziva i sadržaja zakona. Dakle od fundacije se preoblikuje u muzeje. Ja bih još napomenuo da nakon donošenja Zakona o fundacijama '91. je donesen i Zakon o fundacijama i zakladama i sama fundacija je dobila sasma drugo značenje. Prilagođavanje donesenim zakonom, osobito Zakonu o muzejima izuzetno je važno iz sadržajnih razloga. Naime, upravljanje muzejem i učešće stručnog osoblja u upravljanju muzejima će ovom prilagodnom Zakona o muzeju Ivana Meštrovića biti u potpunosti isto kao i svakim drugim muzejem u Hrvatskoj. I druga važna komponenta toga je da će se muzeji Ivana Meštrovića uklopiti time u sustav hrvatskih muzeja. Također mi u prijedlogu zakona predlažemo jednu promjenu što se tiče pitanja sjedišta. Naime, fundacija je imala sjedište u Zagrebu. A mi ovdje predlažemo da muzeji imaju sjedište u Splitu, dakle pravna osoba ima sjedište u Splitu. Držimo to opravdanim kada konstatiramo da je u Zagrebu u Mletačkoj 8 smješteno 313 umjetnina. U fundusu u Galeriji "Ivana Meštrovića" u Splita je daleko bogatiji i sadrži 190 skulptura i reljefa, 530 crteža, 297 arhitektonskih nacrta, ukupno dakle tisuću 70 umjetnina i drugih djela Ivana Meštrovića. I tu su dakako još dva lokaliteta, Kaštelet i blizina Meštrovićeve mauzoleja. To su razlozi koji su nas rukovodili da pravnoj osobi predložimo promjenu sjedišta. Također moramo istaknuti da je način upravljanja predložen u Zakonu o muzejima Ivana Meštrovića u cijelosti usklađen sa Zakonom o ustanovama. I slijedom toga su i tijelima dana odgovarajuće nadležnosti. Eto, toliko. Hvala vam lijepo. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. U ime Odbora, poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, dakle u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izričem o prijedlogu Zakona o muzejima Ivana Meštrovića. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U samoj raspravi je poduprta namjera predlagatelja da se u pitanju normiranja i djelovanja institucije fundacija Ivana Meštrovića nominalno stanje ostvari sa stvarnim. Tako da se Zakonom osnuje, ustanova, muzeji Ivana Meštrovića sa sjedištem u Splitu s djelatnosti u Splitu, Zagrebu i Otavicama. Donošenjem Zakona o muzejima Ivana Meštrovića osniva se ustanova usklađena sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o muzejima i Zakonom o upravljanju ustanovama u kulturi koji su svi donijeti nakon što je godine 1991. bila osnovana institucija pod nazivom: "Fundacije Ivana Meštrovića". Budući da je u međuvremenu i donijet Zakon o zakladama i fundacijama 1995. godine to je još jedan razlog da se odredba fundacija briše iz naziva jedne institucije koja to nije. Predlagatelju su iznijeti razlozi zbog kojeg bi i nova …/Govornik se ne razumije./… možda trebala biti imenovana u jednini, tj. muzej "Ivana Meštrovića" budući da se doista radi o jednoj pravnoj osobi o čemu se možda ne vodi dovoljno računa u formulaciji stavaka 4. članak 3. Također je iz već iznijetog razloga nesuglasnosti između nominalnoga i stvarnog stanja što se ovim prijedlogom zakona želi ispraviti predstavniku predlagatelja sugerirano da razmisli o dopuni u stavku 1. članka 17. koji bi u tom slučaju započinjao: "Stupanjem na snagu ovoga zakona ustanova fundacija Ivana Meštrovića osnovana Zakonom o fundaciji Ivana Meštrovića nastavlja s radom kao Muzej Ivana Meštrovića". 3. članku 3. uputno bi bilo imenovati organizacijske jedinice ustanove u smislu stavka 1. članka 9. Zakona o ustanovama kao podružnice, zavode, centre ili na drugi prikladan način. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati donošenje Zakona o muzejima Ivana Meštrovića. Svi prijedlozi, mišljenja u svezi s prijedlogom zakona uputit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub PGS-a, SBHS-a i MDS-a poštovani zastupnik Ivo Banac. Izvolite!

Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege! Pred nama je zakonski prijedlog za kojeg držim da u ovom obliku ne bi smio biti usvojen. Naime, loše je koncipiran, u dijelovima nelogičan i bojim se često u suprotnosti s darovnicom Ivana Meštrovića našeg najvećeg modernog kipara čija je ostavština u četiri desetljeća od njegove smrti loše čuvana i često zlorabljena a da primatelj ondašnja Vlada Narodne Republike Hrvatske i njezini slijednici do danas nisu ispunili ključne točke darovnice. Zato se ovom zakonskom prijedlogu i ne može pristupiti bez primjene ili barem uzimanja u obzir svih točaka izvorne darovnice i bez dogovora ili barem konzultacija s nasljednicima Ivana Meštrovića članovima obitelji Meštrović. Kad se pročita ovaj zakonski prijedlog nemoguće je izbjeći zaključak da autori ili nisu upoznati s darovnicom ili svjesno žele zaobići dio njezinih odrednica. U svom pismu doktoru Vladimiru Bakariću od 7. prosinca 1951. godine Ivan Meštrović je naglasio i citiram: "Svoju kuću u Mletačkoj ulici br. 8 u Zagrebu koja se sastoji od stambenih prostorija, atrija, atelijea i dvorišta poklanjam narodnoj vlasti Republike Hrvatske u svrhu privremenog muzeja mojih stvari.", privremenog muzeja. "Ukoliko bi narodna vlast našla podesnije mjesto za definitivni smještaj toga muzeja onda ona može s navedenom nekretninom raspoložiti po svom nahođenju ali s tim da to ne može činiti dok takav novi samostalni muzej ne bude uređen i stvari u njemu smještene." Svršetak citata. Također, u darovnom ugovoru od 31. siječnja 1952. godine koji je osim Meštrovića u ime Vlade Narodne Republike Hrvatske potpisao i doktor Miloš Žanko predsjednik Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NR Hrvatske jasno stoji da se, citiram, "daroprimac obvezuje: a) da će umjetnička djela spomenuta u priloženom popisu smjestiti u Zagrebu i u Splitu u muzeje koji će sačinjavati samostalnu odijeljenu cjelinu darovateljevih radova i to onako kako je to naznačeno u priloženim propisima tih dijela". Unatoč ovim jasnim odrednicama zakonski prijedlog koji je pred nama tvrdi da je Meštrović detaljno odredio "da se 62 komada" pretpostavljam da je ipak riječ o umjetničkim djelima "smjeste u današnji atelije Meštrović u Zagrebu". Pri kraju prve točke koja govori o ocjeni stanja u tekstu zakonskog prijedloga stoji i ova rečenica, citiram: da darovni radovi moraju predstavljati zasebne i nedjeljive cjeline darovateljevih radova.". Ako zanemarimo nonsens da radovi mogu biti zasebne i nedjeljive cjeline samih radova ovo jednostavno nije točno. U darovnici se Vlada obvezuje da će darovane radove smjestiti, citiram "u muzeje koji će sačinjavati samostalnu odijeljenu cjelinu darovateljevih radova". Meštrović je u darovnici naveo tri muzeja, dva u Splitu i jedan u Zagrebu kao i crkvicu u Otavicama koja je usput budi rečeno po Meštrovićevoj nakani što su i ondašnje vlasti prihvatile bila zamišljena kao sakralni prostor u ograničenoj funkciji pod nadzorom mjesnog župnika a ne muzeja drniške krajine. Meštrović je u pismu doktoru Bakariću naglasio obvezu da, opet citiram, "narodna vlast neće ni pod kojim vidom dozvoliti plastično kopiranje darovanih dijela" a u darovnici se izričito spominje da će se, citiram, "daroprimac brinuti oko stručnog smještaja i čuvanja navedenih dijela i neće ni pod kojim vidom dozvoliti njihovo plastično kopiranje te se obvezuje da ih neće ni pod kakvim uvjetima otuđivati niti trajno iznijeti iz spomenutih muzeja". Unatoč tomu poznato je da se upravo to dogodilo. Naime, veliki broj Meštrovićević radova koji su navedeni u fundusu atelijea Meštrović ili u Galeriji "Ivan Meštrović" u Splitu lijevana su nezakonito suprotno Meštrovićevoj odluci ili bez suglasnosti svih nositelja autorskih prava, dakle njegovih linearnih nasljednika. Ova činjenica nije neznatna. Naime, u zakonskom prijedlogu koji je pred nama navodi se i ovo "Zakon o fundaciji Ivana Meštrovića", dakle zakon iz 1991. godine "sadrži obvezu poduzimatelja radnji potrebnih da se u odnosu na djela Ivana Meštrovića štite vlasnički i drugi interesi njegovih nasljednika kao nositelja autorskih prava bez obzira na to gdje se takva umjetnička djela nalaze". I sad dolazi ključna razlika koja je prisutna u ovom zakonskom prijedlogu. Darovni ugovor takvu obvezu ne predviđa niti su u njemu sadržane bilo kakve obveze prema nasljednicima. Radi se o pitanjima iz područja autorskih prava koja su privatna prava te nema razloga, a niti opravdanja da javna ustanova u kulturi skrbi o tim privatnim pravima. Stoga su ove odredbe izostavljene iz novog zakona, odnosno zakonskog prijedloga. Upravo zato jer je riječ o autorskim pravima koja su povrijeđena lijevanjem poklonjenih umjetnina suprotno odredbama darovnice, zakonski prijedlog ne može zabraniti nasljednicima da skrbe o ispunjavanju Meštrovićevih odredbi iz darovnog ugovora te da njihovo mišljenje bude jednako svakom drugom kada je riječ o djelu njihova oca, odnosno pretka. Ako je takvo što bilo društveno suspektno 1952. godine ono ne može biti relevantno u jednom postkomunističkom društvu. Navest ću samo jedan apsurdan primjer kako se Hrvatskoj prilazi obvezama koje proizlaze iz problematike autorskih prava. Jedna naša poznata tvrtka, vrlo dobro poznata koja proizvodi vrlo kvalitetne kravate, nedavno je proizvela kravatu s motivom Meštrovićevih čikaških Indijanaca. Ove skulpture koje je naručio grad Čikago rijedak su primjer Meštrovićeva izravnog prenošenja autorskog prava na naručioca. Dakle u ovom slučaju povrijeđena su autorska prava grada Čikaga. Nije važno što do sada nije bilo nikakvih pravnih posljedica. No simptomatično je s kojom se lakoćom pristupa pitanju autorstva. Plagijatorski virus koji je upravo zadnjih godina uočen u našoj akademskoj zajednici očito ima i svoju mnogo širu društvenu recepciju. Da zaključim. Molio bih ministarstvo da pročisti prijedlog, dokine razne nedosljednosti u tekstu i postigne dogovor ili barem razgovor s obitelji Meštrović. Mislim da ćemo se na taj način tek početi oduživati jednom od naših svjetski priznatih velikana koji je Hrvatsku volio doista strastveno. O tomu posebno govore Meštrovićeva djela iz njegove zaključne emigrantske faze. Hvala vam. Hvala. Klub HNS-a, poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Moja rasprava će se odnositi danas uglavnom na četiri stvari iz strukture ovog zakona, jedno je usklađeno sa zakonskom regulativom, jedno je odnos prema nasljednicima, jedno je promjena naziva zakona i četvrta točka je premještanje sjedišta. Naime, iako je ovo zakon koji je u najboljoj vjeri napravljen i recimo na dobrom tragu, on je ipak dosta paušalan i dakako nadam se da će do drugog čitanja doživjeti znatne promjene tako da ćemo imati prilike da ipak na kraju dobijemo jedan kvalitetan zakon. Meštrović je jedan od rijetkih istinskih umjetnika 20. stoljeća, iako njegovu ličnost kao i rad procjenjivali su kroz političku, religioznu, ideološku prizmu, Meštrović je uvijek želio da se njegova vrijednost i dostignuća procjenjuju upravo preko kriterija njegovog umjetničkog rada. U tom svjetlu može se objasniti i činjenica da je najveći hrvatski kipar 20. stoljeća donirao svojoj domovini najveću umjetničku zbirku prošlog stoljeća. Taj darovni ugovor potpisan je 52. godine, a 91. godine zakonom o fundacijama Ivana Meštrovića osnovana je navedena fundacija sa sjedištem u Zagrebu u Mletačkoj odnosno u kući, ateljeu Ivana Meštrovića u kojoj je proveo čak 20-tak godina. Osnovna zadaća fundacije bila je zaštita i očuvanje darovnih objekata i djela uz stručnu obradu fundusa te njihovo primjereno predstavljanje javnosti. Od 91. godine do danas naveden zakon nije bio mijenjan iako su se u međuvremenu promijenili neki drugi zakoni kojima se Zakon o fundaciji Ivana Meštrovića danas nalazi u koliziji. Prije svega kao što je već i predlagatelj spomenuo, to su Zakon o ustanovama iz 93., Zakon o muzejima iz 98. i napokon Zakon o upravljanjima javnim ustanovama u kulturi iz 2001. godine. S druge strane iako je naziv ustanove fundacije Ivana Meštrovića ona nikada nije mogla poslovati kao fundacija. Naime Zakon o zakladama i fundacijama iz 95. godine, fundacija je definirana kao imovina namijenjena da se u određenom vremenskom razdoblju služi ostvarivanju neke opće korisne ili dobrotvorne svrhe dok su djela Ivana Meštrovića trajno darovane Republici Hrvatskoj radi čuvanja, zaštite, obrade i javne prezentacije. Potpuno suprotno prijedlogu ovog zakona Meštrović darovnim ugovorom člankom 2., izražava želju da svi muzeji ostanu samostalni i odijeljeni. Dakle koje ključne novosti donosi ovaj prijedlog zakona? Prvo usklađenost sa zakonskom regulativom. Kao prvo odredbe ovog zakona trebale bi biti potpuno usklađene sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o muzejima i to u pitanjima ustroja i upravljanja ustanovom kao i o pitanjima djelatnosti i stručnog rada ustanova. Muzej Ivana Meštrovića jednako kao i svim drugim muzejima upravlja upravno vijeće. Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Iako do sada u upravljanju ovom ustanovom nisu sudjelovali stručni radnici, Vlada je ovim prijedlogom odlučila napraviti … obrat i dopustiti da u upravljanju najvećom umjetničkom zbirkom na ovim prostorima sudjeluju čak eto dva stručna suradnika. Ostala tri od kojih je jedan i predsjednik upravnog vijeća imenuje naravno Vlada. Možemo li tu govoriti o nekakvom nadzoru. 3 milijuna i 600 tisuća kuna za ovakvu ustanovu možda i nije puno ako se ti novci pravilno iskoriste, ali postoji li negdje detaljna financijska izvješća koja bi pokazala koliko novaca odlazi u Zagreb, koliko u Split itd. Na što se ustvari ti novci troše? Mora se postaviti i pitanje ilegalnih odlijeva Meštrovićevih kipova kao i nelegalno stečenih djela. Naime Meštrović je izričito u darovnom ugovoru zabranio dupliciranje i multipliciranje njegovih djela što je također člankom 2a. regulirano. Međutim upravo je veliki broj kipova iz fundusa fundacije nastao na taj način, a protivno želji velikog kipara i to sa dozvolom jednog od četiri nasljednika koja je pravno nevažeća ili ipak nikakvom dozvolom. Radi se konkretno o 88 djela koja su bez ikakvog pismenog dokaza o vlasništvu ili načinu stjecanja uključena u fundus atelje Meštrović u Zagrebu kao što je napravljeno i sa obiteljskom arhivom u splitskoj galeriji Ivana Meštrovića. U tom kontekstu mora se postaviti pitanje je li nije li ovaj prijedlog zakona zapravo pokušaj legaliziranja svih bezakonja koja su do sada počinjena u fundaciji Ivana Meštrovića. Što se tiče odnosa prema nasljednicima, ovaj zakon ujedno derogira i odnos prema nasljednicima. Ovim zakonom napuštene su odredbe kojima su se uređivale obaveze prema nasljednicima Ivana Meštrovića sa naslova zaštite njihovih autorskih prava. Vrlo je zanimljivo da se nasljednike izbacuje iz zakona nakon 16 godina, osobito stoga što smo u zadnje vrijeme bili svjedoci raznih medijskih prepucavanja što između samih nasljednika, a što između nasljednika i upravitelja fundacije. Prijepori među nasljednicima imenovanje zastupnice se nije moglo napraviti na temelju Zakona o fundaciji Ivana Meštrovića, niti ugovorom HAZU-a, točno tada još JAZU-a jer Zakon o nasljeđivanju uređuje pravo nasljeđivanja. Pravni je nonsens da se netko imenuje predstavnikom nasljednika ili zakonskim nasljednikom i to je nepoznavanje osnove hrvatskog i europskog prava. Predstavnik se bira, a nasljednik ili predstavnik nasljednika ne može imenovati niti HAZU, a niti JAZU. Iako je zakon iz '91. davao obitelji i prevelike ovlasti ovaj Prijedlog zakona kompletno uskraćuje bilo kakve ovlasti. Ne treba zaboraviti da je obitelj ipak nositelj autorskih prava preostalih 30-tak godina što …/Govornica se ne razumije./… pravima jer je Meštrović jasno rekao da sva djela ostavlja Hrvatskoj, da s obzirom da ne spominje autorska prava na njih pravo polažu nasljednici. Suradnja sa nasljednicima je nužna i neminovna, dakle ne radikalno na način kao do sada da nasljednici imaju pravo veta na odluke institucije kao npr. prilikom izbora direktora, ali bi ipak bilo logično u najmanju ruku i korektno da je netko od obitelji barem član upravnog vijeća. Što se tiče promjena naziva zakona druga novost jest da fundacija iz već navedenih razloga se mijenja u muzeje, no iako na dobrom tragu ovaj Prijedlog zakona nije do kraja konsekventan. Što to do kraja nije dobro sa preimenovanjem? razumije./… memorijalno sakralni objekt, nemaju fundus, nemaju …/Govornik se ne razumije./…. Pa se teško mogu podvesti pod muzej. Isto tako izvan dosadašnje fundacije u Republici Hrvatskoj postoji i djeluje muzej Ivana Meštrovića u rodnom Vrpolju na koji se ovaj Zakon o muzejima Ivana Meštrovića ne odnosi, pa bi se prije moglo reći da se radi o Zakonu o nekim muzejima Ivana Meštrovića što će složit ćete se nonsens. Premještanje sjedišta i zadnja novost ovog Prijedloga je premještanje sjedišta ustanove iz Zagreba u Split. Argument jest da se u Splitu nalazi mnogo više umjetnina nego u Zagrebu, točnije tisuću 70 umjetnina. Prijedlog zakona i detaljnije analizira pa kaže da ima 190 skulptura i reljefa, 538 crteža i grafika te 297 arhitektonskih nacrta. Sveukupno tisuću 25 umjetnina, ne tisuću 70. Radi li se dakle o tome da netko u Vladi ili nije dobro zbrojio ili se za 45 umjetnina u Splitu ne zna gdje su? Žao mi je da me ne sluša gospodin državni tajnik. Argumentacija za premještanje administrativnog sjedišta nije uvjerljiva iz razloga što stručni djelatnici ne vode brigu samo za očuvanje i zaštitu djela Ivana Meštrovića neovisno gdje se ona nalazila, već za cjelokupni opus i zaštitu imena Ivana Meštrovića u cijelosti. Zagreb je glavni grad Hrvatske i u njemu se nalaze razne druge komplementarne institucije. Zagreb je najveći grad sa inim državnim institucijama i rezidencijalnim stranim predstavništvima, grad koji posjećuje najveći broj stranih uglednika iz čega logički proizlazi da bi ovaj grad upravo trebao ostati sjedište prezentacije odličnosti ovog istinski najvećeg umjetnika 20. stoljeća. Uostalom '64. godine pokojni profesor Begović nagrađen je za adaptaciju prostora, ateljea u Mletačkoj 8, a samo nekoliko godina kasnije sa dijelom stambenog prostora profesor Dolfin zaokružuje cjelokupni dosadašnji izložbeni prostor. I umjesto da se ministarstvo bavi premještanjem administrativnog sjedišta iz neutemeljenih razloga uz stvaranje dodatnih nepotrebnih troškova građani bi rađe vidjeli dogovor sa Gradom Zagrebom da se otkupi zgrada u Mletačkoj 10 i time prostor objedini i zaokruži i time prostor objedini i zaokruži u jednu cjelokupnu Meštrovićev kompleks. Ne treba tu zaboraviti niti propuste koji su se u Splitu dešavali. Naime, u rujnu 2005. godine u Meštrovićevom kašteletu održano je jedno privatno vjenčanje. Ne ulazim u to je li to bilo privatne naravi ili ne, o tom vjenčanju se pisalo u lokalnim novinama, pišući se o glasnoj glazbi, dovedenoj rasvjeti, velikoj količini jela i pića te brojnim uzvanicima koji su se tamo zabavljali ostavivši iza sebe smeće. Ravnatelj odsjeka u Splitu u svoju obranu spominjao je stav upravnog odbora fundacija o mogućem korištenju kompleksa pri čemu su se njegovi navodi znatno razlikovali od rečenog na sjednici tog odbora iz ožujka 2005. godine. Naime, u zapisniku sa sjednice stoje da bi za održavanje obreda trebalo se omogućiti korištenje crkve Sv. Križa koja je u sklopu kašteleta, ali bez naplate najma te da bi se trebala uobličiti formulacija namjene prostora kašteleta za održavanje vjenčanja sa vrlo striktnim ugovorom bi trebalo propisati da se dopušta isključivo održavanje obreda vjenčanja bez mogućnosti unošenja bilo kakvog jela i pića u prostor kašteleta. Ta se odredba prekršila, narušen je mir Meštrovićevih zidina, a samo je pitanje koliko je takvih obreda i privatnih zabavica bilo te koliko novaca se na njima zaradilo. Fundacija nikakve novce sigurno nije dobila, naime ona je neprofitna ustanova. I iako sam za decentralizaciju u svakom pogledu, pa tako i u kulturnom još uvijek nisam uvjerena u logičnost prebacivanja sjedišta u Split. Naime, veće troškove zasigurno bi snosili administrativno središte, a što se toga tiče Zagreb ima i puno veći proračun. S druge strane možemo ovo premještanje protumačiti u kontekstu sve većeg priljeva novca u Split, pa tako nogometni klub "Hajduk" iako su mu računi blokirani dvije, tri godine kupuje i dovodi nove perspektivne mlade i nadasve vrijedne igrače u svoje redove. Međutim, sigurna sam da to kao ni premještanje sjedišta muzeja nema nikakve veze sa predizbornom kampanjom. Da zaključim, iz zakona se izbacuju neke bitne stvari poput prava i obaveza nasljednika, a prijedlogom ni jednom riječju se ne spominju obavezu Vlade da osigura podesniji smještaj za Meštrovićev muzej u Zagrebu, a kako je to bilo uostalom predviđeno u Meštrovićevoj darovnici u članku 2.b. Zbog takvog neodgovarajućeg smještaja veliki broj poklonjenih djela poslan je u druge muzeje ili što je još najtragičnije sakuplja prašinu u podrumima fundacije umjesto da bude dostupan javnosti. No kako je ipak došlo do svijesti predlagača da ovaj Zakon nije potrebno donositi navrat nanos postoji mogućnost da dobra ideja se okonča i prihvatljivim prijedlogom, ali za to je svakako minimum da ako se već ne sluša javnost da poslušate barem stručne ljude iz fundacije i ono što je minimalno da kontaktirate obitelj. Zato ćemo mi iz kluba HNS-a ostati suzdržani u vezi ovog Prijedloga sve do drugog čitanja kad se nadam da ćemo dobiti malo bolji prijedlog. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Molim vas da poštujete zvono prema onom amandmanu kako se zvao? Poštar ne zvoni dvaput. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Slaven Letica. Kolegica je navela da postoji muzej u Vrpolju, to bi bilo jako dobro. Tamo postoji na žalost samo spomen galerija, zbog objedinjavanja cijele Hrvatske i zbog vas Slavonaca bilo bi dobro da i ta sada spomen galerija postane dio muzeja "Ivana Meštrovića". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Spomen galerija je u Vrpolju, gdje se rodio Ivan Meštrović. Ali ono Vrpolje je dalmatinsko, ovo je slavonsko Vrpolje. Klub HDZ-a, poštovana zastupnica Jagoda Majska Martinčević. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja ću prvom rečenicom izraziti stav Hrvatske demokratske zajednice koji je suprotan svemu ovome što smo dosada čuli od kolega iz drugih klubova. Dakle, mi ćemo svesrdno podržati ovaj prijedlog zakona. A sad ću reći i zašto. I unaprijed se ograđujem ako će nešto možda zvučati kao ispravak netočnog navoda ili replika ili bilo kakva polemika. Nije mi to namjera. Ali će vjerojatno proizići iz nekih postavki. Dakle, kao prvo mi ćemo se apsolutno složiti sa ovim prijedlogom zakona i njegovim donošenjem, naprosto zato jer smatramo kao prvo, upravo na tragu decentralizacije, kad bi bili uvjeti materijalni, kadrovski i ne znam kakvi, onda bi sjedište takvih muzeja moglo biti i u Otavicama i u Vrpolju. Pa zašto da onda ne bude sada u Splitu? Smatramo da je to normalno, logično i u skladu sa svim političkim intencijama ove države, decentralizacija. Bez obzira što je to bilo toliko godina u Zagrebu. Nema nikakve svrhe ni razloga. Drugo, što se tiče izjava da je ovaj prijedlog zakona u suprotnosti s darovnicom glede nasljednika. Ja ne znam, da li ja čitam jedan darovni ugovor, a moji kolege prethodnici, govornici, drugi darovni ugovor. Ali ovo što ja imam od 31. siječnja 1952. godine, gdje je za daroprimca potpisan doktor Žanko kao darovatelj Ivan Meštrović, nema apsolutno niti jedne jedine riječi o nasljednicima. O nasljednicima. Sam Ivan Meštrović nije u ovo stavio niti u kakav kontekst svoje nasljednike, pa ne znam zašto mi sada toliko govorimo o nasljednicima koji su izbačeni iz onog zakona prije iz '91., odnosno bili oprostite mi govorimo ovdje o prijedlog zakona. Ja ne gledam tko sjedi na galeriji, niti me se to ovaj čas tiče. Ja vam govorim o pravnoj situaciji. Ovaj darovni ugovor ne spominje nasljednika niti u jednoj točki. Ni u jednini, ni u množini. Molim, mi govorimo o pravnim stvarima i pokušavamo ovdje provesti nekakvu legislativu. Meni se barem čini, Nadalje, ono što smatramo vrlo bitnim i zbog toga ćemo podržati prijedlog ovoga zakona, jest to da će možda u većoj mjeri o toj ostavštini na ovaj ili onaj način povesti struka, što do sada nije bio slučaj, s obzirom da je prethodni zakon pripadao podzakonskim aktima po potpuno nekim drugim mjerilima. I ono što je čini mi se također vrlo bitno reći i nadovezati se na opasku o vjenčanjima u Kašteletu i o narušavanju mira Meštrovićevih zidina. Meni to zvuči malo patetično i malo demagoški. Naime, ako znamo da se na više stoljetnom Lovrijencu u Dubrovniku održavaju vjenčanja u svrhu promocije turizma, ne znam po čemu bi Kaštelet bio vrjedniji od Lovrijenca. Prema tome, ili napravimo jedan zakon koji će ukinuti sve moguće slične prigodne na takvim mjestima, ili nemojmo raditi razlike između ovoga i onoga. I na kraju što se tiče odljeva. Bilo je o tome puno riječi. Ja pretpostavljam da Ministarstvo kulture kao predlagatelj ovog prijedloga zakona ima nekakve papire, koji pokazuju zorno tko je radio odljeve kroz sve ove godine. Ja ovaj čas ne bih potezala to pitanje imenom i prezimenom, ali činjenica je da država sasvim sigurno nije odljevala ništa od Meštrovića, nego da su to činile neke osobe koje bi možda doista trebale štititi dignitet Ivana Meštrovića. Prema tome, imamo jako puno razloga da podržimo upravo ovakav Prijedlog zakona o muzejima "Ivana Meštrovića". Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite! **Letica, Slaven (Nezavisni)** Nije sasvim točan navod da ne spominje nasljednike. Za njih je rezervirao mjesto u grobnici za svu svoju djecu. A on je dolazio tada kao američki kipar i smatrao da su …/Govornik se ne razumije./… se pretpostavlja implicirani u tom ugovoru, tako da to uopće nema jedno s drugim veze. Žao mi je to.

Nema. Nažalost, eto. Vidite kakve se i savršenim zastupnicima dogodi previd.

Ja bi samo ispravila gospođu zastupnicu kad govori o darovnom ugovoru. Evo, ja ga imam ovdje pred sobom. Naime, u točci 1. se vrlo isklično od točke A do točke E, govori samo o umjetničkim djelima u točki A. A u točki B, C, D i E, se govori o nekretninama. Nigdje se ne govori o autorskim pravima. Dakle, pravo nasljednika proizlazi iz Zakona o autorskim pravima a ne isklično iz Ugovora o darovanju, ne od darovnog ugovora. Dakle, Zakonom o autorskim pravima nasljednici su stekli pravo nasljeđivanja i to na 75 godina, od čega je 46 otprilike konzumirano. I drugo, u točci 2., odnosno II, pod točkom B, govori se točno o zgradi i o mogućnostima proširenja ako će biti za to prilike. A u točki 1., se spominje da će se, kako će se zbrinuti, kako će se smještavati i da su ti muzeji potpuno odvojeni u svome poslovanju. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Ja doista, ovaj, mi nije jasno da se sve što se manje-više događa u hrvatskoj kulturi da mora biti suspektno i da zapravo na granici, ovoga, škandala. … doista od devedesetih godina možemo zapravo stalno čitati da nešto sa nasljedstvom našega velikoga kipara Ante, Ivana Meštrovića stvar ne funkcionira. Mogli ste vidjeti, kolega Maković je zapravo svaki čas u «Feral-u» a ne samo kolega Maković nego i kolega Kečkemet koji je autor jednog od najznačajnijih monografija o Ivanu Meštroviću zapravo upozoravao da se događaju zapravo neke čudne stvari. Mi smo, Antun Barac je pisao o veličini malenih i bez obzira na ovu relativno skromnu kulturu ipak imamo neka imena gdje svakako pripada i djelo, opus Ivana Meštrovića ali se doista prema tome odnosimo kao onako da je to gotovo se samo po sebi predmnijeva da eto da imamo jednoga velikoga kipara a onda ćemo mi zapravo raditi s njime što nam god padne na pamet. I to se eto i s ovim Prijedlogom zakona o ovim muzejima ponovno isto, stvar zapravo ponavlja. Ignoriramo, ignoriramo odnosno ignoriramo djelomice nasljednike. Imamo nasljednike da kažemo oni koji su ovako, koji su relativno bili mili režimu kao što je bila gospođa Marica Meštrović a imamo neke druge kao što je recimo naš bivši kolega u Županijskom domu, veleposlanik Republike Hrvatske, jedan od najpoznatijih političkih emigranata, disidenata Mate Meštrović. Zapravo njega se eto već čujemo, imamo pismo koje smo vjerojatno svi mi ovdje dobili, zapravo posvema ignorira i doista država sebi daje zapravo da u ovako vrlo delikatnim detaljima određuje ono što kako ona misli da je najbolje. Zapravo da ignorira to i testament. Nije to prvi puta u našoj politici, testamente, političke testamente, testament od Ante Starčevića pa nadalje vrlo lako se, vrlo lako se ignoriraju i pretpostavlja se da zapravo mi bolje znamo što su oni mislili nego kada su to, kad kad su pisali to što su mislili. I eto sad se to ponovo zapravo događa i ja ne vidim nikakvoga razloga da ovako poprijeko donosimo stvari koje na neki način bi doista mogle biti taj, sad se voli reći taj neki brend, kulturni brend Hrvatske a to je svakako opus, opus tog velikoga kipara o kojem se doista ako čitate i englesku literaturu, Lorensa recimo se spominje da se u nekim, da se u salunima raspravlja o kipovima Ivana Ivana Meštrovića. Moram priznati da bih volio pročitati nekog, za nekog drugoga našega književnika, kipara kaže da se o njegovim djelima u nekim engleskim salunima, tamo gdje se stvara ta aristrokacija duha ozbiljno spominje … /Govornik se ne razumije./ se možete vidjeti tamo da su se ljudi u 20. stoljeću referirali opus Ivana Meštrovića. A nama ovako to služi da eto, mislim da je to kolega Banac ovako napravio počev od Vladimir Bakarića, se ne razumije./ … sa jednim drugim Vladimirom Šeksom, da se zapravo da kao da, da vrijeme na ovim prostorima stoji. Ja se nadam da ovaj drugi Vladimir, mislim na, da zapravo to neće dopustiti i da će upravo u ovome Parlamentu uspostaviti neka pravila igre da ipak budemo malo delikatniji prema onima što pripada toj povijesti tih, našoj veličina gdje svakako treba staviti i opus Ivana Meštrovića. isto, isto kažem odmah olako da se neke stvari ova spomen galerija koju ja barem tjedno dva puta vidim na putu od Osijeka do Zagreba. Unutar te spomen galerije nalazi se čak i nažalost i apoteka i sve to skupa ovako djeluje pomalo s jedne strane imate nešto što je, što asocira na jednu doista slučajnost eto da se Ivan Meštrović rodio u Slavoniji. Pa doista da pripada onom krugu velikih Slavonaca, evo i stjecajem okolnosti. A onda zapravo samo na tri metra dalje od ulaza u spomen galeriju imate jednu apoteku, ovako bojim se da, a tko zna još što tamo imate ovo ovo kad ipak jurite 100-tinjak kilometara na sat pa ne možete baš svaki put sve pažljivo vidjeti. Ali vidite da ta zapravo spomen galerija funkcionira prilično polivalentno. Kažem upravo ja nisam ovdje da mi budemo, da bude to neko hermeneutičko čitanje darovnice pa da vidimo što zapravo ima? Pa onda ono što je i kolega Letica rekao da kada netko dolazi iz jednoga drugoga svijeta kao što je Meštrović

bi željela da ovako jedan relativno elegantan način da ovu, da ovu gorčinu koja traje eto već 15-tak godina da pokuša razriješiti. Ali mislim da bi trebalo biti tu malo ipak delikatniji i sa jedne, tim više što su, i da se, i da se, ovaj, i da nisu zainteresirani za sve ovo, ipak bismo mi morali voditi, imati taj, taj obzira prema toj činjenici da doista je to, ovdje moramo donijeti odluku koja će na neki način definirati budućnost, budućnost muzeja Ivana Meštrovića. Ja neću upozoravati na sve nelogičnosti koje su prethodnici prije mene postavili, su ih izrekli i Klub HSLS-a ne može dati ovom prvom čitanju zelenom svijetlo jednom ovakvom prijedlogu, prijedlogu ovoga zakona i doista upravo zbog toga bi bilo dobro da … /Govornik se ne razumije./ … sljedećeg čitanja da se upravo Vlada odredi što je to Ivan Meštrović nama, što smo mi njemu i na koji način mi zapravo, mi zapravo sa onome što pripada, pripada pripada upravo toj neprijepornoj veličini na neki način, ako ništa drugo upravo po opusu tog čovjeka i o Hrvatima se može čuti. Nije slučajno da je je na mnogim mjestima na svijetu stoje njegove skulpture i na neki način da doista možemo odnosno staviti neke asocijacije Meštrović = Hrvatska, a i sama činjenica da godina on dolazi ovamo pa bez obzira na sve to daje legitimitet i ondašnjoj vlasti ali doista on to radi vrlo svjesno i zna zašto to radi. Pa sjetimo se svih onih kontroverzija po onim njegovim, sjećanja koja su bila objelodanjena, koja je doista bila upravo itekako nužna literatura u našem i političkom sazrijevanju da saznamo nešto više iznutra, povijest iznutra o odnosima koji su, i na neki način su odredili i pokazale svu kompleksnost hrvatskog identiteta i političkog kroz 20. stoljeća gdje je i Ivan Meštrović također bio značajan sudionik. I sve to, i sve te ideološke i kontroverze i slojevitosti i kompleksnosti bi trebali uvažiti. Pa onda upravo iz tih razloga ne treba kažem žuriti i ne treba poprijeko rješavati. I ne treba zapravo izazivati još jednu eko sapunicu koja će u nekim, koja će se svakako poslije ovoga prijedloga javiti. Gdje će se javiti i stručnjaci koji će biti prilično odnosno s pravom … /Govornik se ne razumije./ … rješenjima ako donesemo krivo, krivo rješenje. Evo još jedanputa HSLS ni uz najbolju volju ne može ovo poduprijeti. priznajem odnosno volimo čuti kada se spominje riječ decentralizacija i ovo ne znam smještanje sjedišta u Split zvuči lijepo i mislim i obranjivo je to, ima to svoga smisla. Ali kažem moramo biti puno obzirniji obzirniji i delikatniji u ovoj situaciji. Jer na kraju krajeva odluke koje ćemo donositi više će govoriti o nama, a nakon i na koji način nećemo umanjiti niti veličinu toga čovjeka. Hvala. Hvala lijepa. Inače kolega Kramarić molim vas da se držite ograničenja brzine na 50 km/h. U neposrednoj blizini spomen galerije Meštroviću Vrpolje je ograničena brzina na 50 i ne bi trebalo da vi ugrožavate ono što je rekao drug Vlado Bakarić jer da je situacija politička dobra, a gospodarska loša, je li.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Iako je u Hrvatskom saboru uvijek potrebna koji puta i jedna doza malo duhovitosti ipak je ovo jedna tema koja ne bi smjela izazivati samo duhovite poskočice nego i poneki ozbiljni komentar. Prije svega pozvati se na činjenicu da u darovnom ugovoru se ne spominju nasljednici je doista jedan argument koji nisam razumio. Umjesto ispravka netočnog navoda ili replike započet ću izlaganje o, u ime kluba HSP-a upravo tom jednom malo čudnim naglaskom i akcentom. Zašto čudnim? Naime, ako se darovni ugovor krši i ne poštuje tko bi trebao biti zabrinut ili tko bi trebao ukazivati na tu činjenicu ako ne nasljednici? Tko bi trebao pozivati da Ministarstvo kulture i državna tijela koja bi trebala zapravo provesti taj darovni ugovor to ne čine na ispravan način? Pa naravno nasljednici. Spominjali se oni ili se ne spominjali. Druga stvar. Darovni ugovor sadrži točan popis djela koji su bili predmet darovanja. Točan popis djela sa opisom. A muzej ili dosadašnja fundacija ili kako god to željeli znati posjeduje 88 djela koji se ne nalaze na tom popisu i zapravo nisu predmet darovnog ugovora, ali su tko zna na koji način postali vlasništvo države Hrvatske. A oni to zapravo nisu. Oni su naime vlasništvom nasljednika. Naravno da su nasljednici zbog toga zabrinuti i da o tome vode brigu. Pa čak ako hoćete ne vidim kakva to logika vodi Ministarstvo kulture da ignorira želje i prava nasljednika kipara Ivana Meštrovića, a uz prisutnu činjenicu da 2/3 djela u tom muzeju zapravo pripadaju njima. Jer se u Muzeju Ivana Meštrovića ne nalaze djela samo iz darovnog ugovora, nego ponavljam 88 umjetničkih djela koja nisu predmet darovnog ugovora. Dakle doista mi nije jasno zbog čega i kako sin gospodina Ivana Meštrovića, našeg velikog umjetnika Mate Meštrović koji je između ostaloga i naš bivši kolega saborski zastupnik ne može već 2 godine zapravo dobiti nikakav suvisli odgovor ili već 2 godine ne može osigurati sastanak sa ministrom kulture da bi raspravili o ovim temama. Odnosno da bi barem dobio nekakav suvisli odgovor o svom vlasništvu kao nasljedniku svog oca. Pa ako ništa drugo barem ja bih rekao neka doza uvažavanja svog bivšeg kolege saborskog zastupnika bi trebala nagnati ministra da ga primi ako ne već činjenica da je on sin svog slavnog oca. Dakle u ovom Prijedlogu o Zakonu o muzejima Ivana Meštrovića koji je po našem sudu u klubu HSP-a jedan pokušaj legaliziranja svih bezakonja koja su do sada počinjena kroz kroz Fundaciju Ivana Meštrovića, pa i prije njezinog osnutka u onoj državi, ali nažalost i u ovoj hrvatskoj državi. Nitko iz Vlade ili ministarstva nije obavijestio nasljednike nego su oni slučajno o njemu saznali i zapravo utvrdili da se ponavlja apsurd iz '91. godine kad se mimo svih zakona, pa i želja samog kipara stvarala Fundacija Ivana Meštrovića. predviđene promjene kroz ovaj zakon su samo kozmetičke promjene. Mijenja se samo forma ali se ne mijenja i sadržaj. se ne ispunjavaju uvjeti darovnog ugovora iz '52. godine i to sada ne govore nasljednici koji se ne spominje u darovnog ugovoru nego da se ne ispunjava ovim prijedlogom zakona dakle da se ne ispunjavaju uvjeti iz darovnog ugovora '52. godine to sada ovdje govori klub HSP-a, ne pretendirajući na to da bude nasljednik Ivana Meštrovića nego upozorava na činjenicu da se ne ispunjavaju ispunjavaju uvjeti iz darovnog ugovora '52. godine. Smatramo da je takav postupak Vlade nekorektan. A sam prijedlog je evidentno pun pogrešaka i nelogičnosti. Naime, čak niti nazivi tih budućih muzeja koji se nalaze u ovom prijedlogu zakona nisu usuglašeni u samom prijedlogu. nije nam jasno radi li se ovdje o Galeriji Meštrović ili o Galeriji Ivana Meštrovića. Nije nam jasno je li iz ovog prijedloga, jesu li to Crkvine ili Meštrovićev Kaštelet, jer se spominju i jedno i drugo. Nije nam jasno je li to crkva Presvetog Otkupitelja ili crkvica Presvetog Otkupitelja ili možda Mauzolej obitelji Meštrović. Nije nam jasno je li atelje samo atelje ili je istovremeno i zaštićeni spomenik kulture iz kraja 17. stoljeća, obiteljska Meštrovićeva kuća sa nadograđenim ateljeom ili nešto treće. Je li Galerija Meštrović samo galerija ili je više od toga? Je li obiteljska ljetna palača Meštrovićevih ljetnikovac itd. Ako se već dakle zakon mijenja, zašto se onda ne riješe te dileme, zašto se ne pita struka i javnost o potrebi promjena naziva tih muzeja nego se sve radi na ovakav način rekao bih pod krinkom nekakvog usaglašavanja sa u međuvremenu donešenim zakonima. Prijedlog je dakle ponavljam još jednom, po našem sudu pokušaj legaliziranja svih bezakonja koja su do sada počinjena u svezi sa ostavštinom Ivana Meštrovića, Meštrovićevih kipova i nelegalnog stečenih djela treba sakriti od javnosti, velik broj umjetnina, namještaja, dokumenata i sve ostalo što je nestalo od ostavštine Ivana Meštrovića. Naime u darovnom ugovoru stoji da se svako djelo mora nalaziti tamo gdje je kipar odredio. Evidentno je da tome nije tako. Da tih djela ima na različitim mjestima pa čak i da neka od najvrednijih djela se uopće ne nalaze u tim muzejima nego u nekim posve drugih ustanovama. Meštrović je izričito u darovnom ugovoru zabranio dupliciranje i multipliciranje njegovih djela, to je članak 2a. Velik broj kipova iz fundusa fundacije međutim nastao je upravo tim putem, dakle protiv želje velikog kipara i bez ikakve dozvole njegovih nasljednika te se s tim prijedlogom zakona pokušava upravo legalizirati ta činjenica. 88 djela koja se bez ikakvog pismenog dokaza jer nisu predmet darovnog ugovora nalaze u vlasništvu fundusa ateljea Meštrović u Zagrebu, dakle Hrvatske države kao što je to napravljeno i s obiteljskim arhivom u splitskoj galeriji Ivana Meštrovića, također su bez ikakvog pismenog dokaza o vlasništvu to postali. U novom zakonu se ne spominje već 55 godina neostvarena obaveza Vlade Republike Hrvatske da se osigura podesniji smještaj za Meštrovićev muzej. Tako je to dakako bilo predviđeno u darovnici što su neki od kolega već govorili. Ivan Meštrović nikad nije tražio spajanje pod jednu opću kapu njegovih muzeja i to je vrlo jasno iz članka 2a. Baš suprotno, u darovnom ugovoru on stoji da on hoće samostalne i odijeljene muzeje. Dakle i muzej u Zagrebu i muzej u Splitu, a ne jedan muzej sa sjedištem ovdje ili ondje i to je jasno rečeno u njegovom darovnom ugovoru. Rečenicu iz ovog prijedloga koji govori o tome, a kaže: "darovani radovi moraju predstavljati zasebne i nedjeljive cjeline", to doista ne želim komentirati, to je argument tipa i baš zato što pada kiša mi tvrdimo da su ceste suhe. Naime, rečenica je ne samo jezični nonsens nego ona uopće ne referira na darovni ugovor, jer darovni ugovor ne govori o nedjeljivosti radova nego o nedjeljivosti zapravo tih zbirki između dva muzeja koji ne smiju biti ko' jedna nedjeljiva cjelina. Ja bih vas još samo, ovdje spomenuo jedan primjer da vidite zapravo o čemu govorim. Ovaj je Hrvatski sabor proglasio godinu Nikole Tesle i dugo se je prošle godine u javnosti vodila rasprava o tome da se u rodnom mjestu Nikole Tesle, Smiljanu, postavi kip kojeg je izradio Ivan Meštrović. Da je zadnjih 15 godina Ministarstvo kulture ikad pomislilo na Teslu moglo je već davno u Smiljanu postaviti brončanu bistu portreta Nikole Tesle koju su nasljednici 1999. godine poklonili Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu a koja sada čami u fundusu ove fundacije Ivana Meštrovića, a upravo tu bistu je Meštrović sam sugerirao da se postavi u Smiljanu, citiram njegovu izjavu: "Ako bi ljudi iz njegovih Smiljana željeli da u njegovom rodnom selu imadu nešto, onda neka izliju jedan primjerak one biste koju sam poklonio". Prema tome to je bila i želja samoga kipara Ivana Meštrovića i umjetnika, ali ne samo njegova nego je to bila želja i Nikole Tesle koji je 39. godine sam zatražio od Meštrovića da mu izradi upravo tu bistu i inzistirao na tome zbog svoje skromnosti da mu u Smiljanu ne bude nikada postavljen kip nego upravo ta bista. Toliko o našem poštivanju želja tih velikana o kojima smo se biranim riječima ovdje obraćali u Hrvatskom saboru proglašavajući godinu Nikole Tesle i danas govoreći o velikom kiparu Ivanu Meštroviću. Koliko poštujemo njihove želje to se vidi i iz ovog prijedloga zakona, ja bih rekao gotovo ni malo. I zato dakako da klub HSP-a neće podržati ovaj prijedlog jer mi ipak više poštujemo želje i Ivana Meštrovića i Nikole Tesle i mnogih drugih hrvatskih velikana. Hvala lijepo. Zahvaljujući se na dosadašnjoj raspravi, dozvolite mi samo da ukažem na neke stvari koje su se pojavile u raspravi, a koje se odnose na način na koji je funkcionirala fundacija Ivan Meštrović. Naime, želio bih vas podsjetiti da upravo u tom zakonu je rečeno da fundacijom upravlja upravni odbor, a da je član upravnog odbora i to prema stipulaciji zakona doživotni Marija Meštrović u ime nasljednika i da je ona kao takva, takav član imala i punomoći svih nasljednika za svoje djelovanje. Spomenuto je ovdje da je ona imala na neki način veto prilikom upravnog odbora pa samim tim i djelovanje fundacije. Upravo to je ono što je priječilo da se postupa sukladno muzejskoj struci i da se čuva. Slijedom toga došlo je do odgovarajućih odlijeva skulptura i to sukladno nalozima koji su potpisani od strane nasljednika. Nije naprosto fer dovoditi u kontekst prijedlog novog zakona sa onim aktivnostima i činjenicama koje su se odigravale u okviru Zakona o fundaciji Ivan Meštrović i sada imputirati da te probleme treba na drugačiji način rješavati. Zakon o autorskom pravu jasno definira prava koja ima autor, koje imaju njegovi nasljednici i ono se treba primjenjivati nezavisno od načina kojim se upravlja ustanovom i to ustanovom koja poglavito služi za to da bi čuvala donaciju koju je primila Republika Hrvatska. Ja bih želio ovdje naglasiti da postoje dvije vrste umjetnina kad se govori o vlasništvu, a koje se nalaze u današnjoj fundaciji, a budućem muzeju. To su umjetnine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske stečene donacijom i one koje su još uvijek vlasništvo nasljednika i nalaze se tamo na pohrani. Slijedom toga one koje se nalaze na pohrani na njih se odnose odredbe ugovora i s njima, o njima odlučuju sami nasljednici hoće li ih, kada i kako eventualno kopirati kopirati ili s njima upravljati. Želim vas izvijestiti da je ovdje spomenuto da ministar kulture nije primio nasljednika Matu Meštrovića. To nije točno i da se na prijem čekalo. Ja sam osobno bio nazočan tome razgovoru i tih razgovora je bilo u nekoliko navrata i to upravo iz razloga što je traženo da se Zakon o fundaciji Meštrović promijeni i da se uredi pitanje čuvanja zbirke kako one koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, tako i one koja se nalazi na pohrani. U ovom trenutku postoji i zahtjev nasljednika da svoje pohranjene umjetnine povuku povuku sa čuvanja i to je upravo u rješavanju. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Mi u klubu HSS-a držimo da je primarni interes ne samo ovog Prijedloga zakona nego svih nas, a zasigurno i hrvatske javnosti da se o slavnom hrvatskom kiparu najslavnijem razgovara prije svega na primjeren način. Mislim da rasprava o Ivanu Meštroviću treba biti lišena svih onih konotacija koje mogu izazvati kontraverzu koja se može proširiti ili koja može sa razlogom ili bez razloga baciti negativnu sjenu na djelo najvećeg hrvatskog kipara. I mislim da je to primarni cilj svake rasprave, naravno i ovog Prijedloga zakona. Naravno kod toga treba poći od činjenice da od željama ostavštini i nakani Ivana Meštrovića se ne može i ne smije raspravljati. Ona se naprosto mora poštivati. Iako se zakonom od '91. i osnivanjem fundacije pogriješilo u bitnim pretpostavkama na temelju kojih se željelo valorizirati volju i djelo Ivana Meštrovića, ako se i na koji način pogriješilo, a pogriješilo se, a dokaz tome je upravo i Prijedlog zakona onda je ovo prilika da se u potpunosti ono što je pogriješeno ispravi. Ja naravno nisam najpozvaniji, ali niti to trebam biti da bi u stručnom i meritornom pogledu govorio o tehničkim, umjetničkim, pravnim i inim pojedinostima, ali svima nama odvijeka je potpuno jasno da ovo ne samo da jest prilika, nego i imperativ da želju i nakanu Ivana Meštrovića u potpunosti valoriziramo u ovom novom Zakonu. Činjenica kada je najveći hrvatski kipar svu svoju imovinu, cijeli umjetnički opus darovao hrvatskom narodu govori o snazi ne samo tog umjetničkog opusa nego i o karakteru. Ostaviti nešto svome narodu možda je to ipak nešto najuzvišenije što se može postaviti. Da li je takvim činom obitelj i oni koji prirodno nasljeđuju njega bilo čime doveden u lošiju poziciju? Ne. To je samo izraz jedne velike velike volje i ljubavi za svoj narod u kome nitko nije zaobiđen, pa ni njegova obitelj. Mislim da to tako treba tumačiti. Prema tome, apsolutno se u ime kluba HSS-a pridružujem svima onima koji to tako tumače i smatraju da apsolutno obitelj i nasljednici trebaju biti involvirani u tijelima koja će skrbiti o načinu na koji se provodi Zakon Zakon o željama, nakanama i ostavštini Ivana Meštrovića. Da li je '91. osnivanjem fundacije i određivanjem sjedišta u Zagrebu na neki način došlo do lokacijskog propusta? Naravno da da i ne slažem se sa onima koji iščitavaju ono što iščitavaju jer vrlo jasna je po nama u klubu HSS-a nakana da je Ivan Meštrović odredio Split kao centar svoje umjetničke ostavštine i mi držimo da je to točno i da je to primjereno i nemamo primjedbe na to. Naravno da isto tako držimo da i ostale želje i volje Ivana Meštrovića se u potpunosti ili u najvećoj potpunosti, a da joj ne mijenjamo smisao moraju poštivati. Nisam pak uvjeren da 5 studijskih izložaba u 10 godina, a ako je to bilanca rada atelijera i galerije Meštrović u Zagrebu i Splitu da se to može nazvati promicanjem djela najvećeg hrvatskog kipara. Nisam nimalo uvjeren da je to tako. A ako to nije tako, onda je zasigurno vrijeme da se nešto promijeni. Ta promjena naprosto ne može imati, ići niti imati kompromisno djelovanje. Ta promjena mora biti potpuna, jer ovdje nema nikakvog razloga da bude drukčije. Ovdje nema razloga a činjenica je zaborava. Da je Meštrović na putu zaborava generacija. Da je do njega gotovo nemoguće doći. Da se o njemu teško može išta čuti. Prema tome, mi držimo da je prijedlog zakona koji se nalazi ovdje u prvom čitanju na tragu uz dopune i popravke. koje mora ugraditi u konačnom prijedlogu, da ima mogućnost da ostvari ne naše ciljeve, ne HSS-ove pretpostavke, ne bilo što što mi želimo, nego samo da ispravno valorizira ono što najveći hrvatski kipar je ostavio nama svima skupa. Mi se ne zalažemo za nikakvu našu soluciju. Mi se ne zalažemo za nikakav pristup koji će imati ovaj ili onaj karakter. Ali u potpunosti se zalažemo da se primjeni u najvećoj mogućoj mjeri ono što piše. Ono što je '52. godine napisano. Valjda se i danas to može iščitati, valjda i danas kontekst vremena nije ugrozio shvaćanje onoga što je kazano i valjda i danas ćemo moći razumjeti ono što se '52. godine dogovorilo. Ni više, ni manje od toga. I svaka rasprava u kojoj se pokušava na bilo koji način dovesti bilo što u pitanje osim temeljne zadaće da ono što je umjetnik ostavio, da je to ostavio hrvatskom narodu, da se to na najbolji način stavi u funkciju onoga što je želio da bude. A zasigurno nije želio da to bude zatvoreno, da to bude neprepoznatljivo, da bude selektivno ili da bilo tko s time postupa na način kako Meštrović nije to želio. Prema tome, mi ne želimo ovdje nipošto mudrovati. Ne želimo bilo koje lekcije dijeliti onima koji se makar drže da imaju svojevrsne razloge, da imaju pravo da govore na drukčiji način o ovome. Mi držimo da je ovo prilika da se ovaj ovaj prijedlog zakona u potpunosti prilagodi onim potrebama kojim danas ima hrvatsko društvo, hrvatski narod. Od činjenice da je imao najvećeg kipara iz redova svog naroda. I mi držimo da je to najveća vrijednost. Naravno svako spominjanje bilo kakvih obilježja koje mogu politički se doticati, koji mogu upućivati na ovakva ili onakve razloge zašto je to u Splitu, a ne u Zagrebu? Zašto je ovdje ili ondje? Da li treba biti ravnopravno postavljeno u tome nas udaljava od temeljne misli i želje Ivana Meštrovića. On nas naprosto uvodi u nešto što on definitivno nije želio da se dogodi. I zato i nije želio suprotstavljanje. Ali držim iščitavajući i ostavštinu ali i vjerodostojne svjedoke njegova vremena i njegove nasljednike, kada je u pitanju Split kao centar, da je on to ipak želio tako. Hvala lijepa. Zahvaljujem se potpredsjedniče. Ispravila bi netočni navod kolege Markova kad je rekao, da Meštrović je kao centar svoje ostavštine odredio Split. Naime, pročitala bi ponovo rimsku glavu II darovnog ugovora da će umjetnička djela spomenuta pod 1.A, ovog ugovora smjestiti u Zagrebu i Splitu, u muzeje koje će sačinjavati samostalnu, odjeljenju cjelinu darovateljevih radova i to onako kako je to naznačeno u priloženim popisima tih djela. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od deset minuta. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Vujić.

Argumentaciju koja je zapravo nabrajanje svih stvari koje bi ovaj zakon možda trebao riješiti ili barem naznačiti načine kako će se riješiti, a koje su dali uvaženi zastupnici prvo Ivo Banac, zatim gospođa Alenka Košiša Čičin-Šain na kraju i gospodin Rožić, je i mene budući da znam cijelu tu argumentaciju i zato i neću ponavljati, dovodila do pitanja zašto se zapravo zakon radi? I čitajući obrazloženje kojega smo dobili odnosno cijelu poziciju u nekoliko stavaka gdje se navode razlozi da nisam našao jedan jedini argument koji bi uopće govorio o tome da je potreban zakon, zato što sam zakon u mnogočemu je …/Govornik se ne razumije./… zakona. A drugo, argument je tipa da se usklađuje taj sada pozicija tih muzeja ovdje, muzeja ili fondacija itd., sa drugim zakonima uopće je irelevantna ovdje, jer to jest lex specialis. On i ima smisla da bude različit zato što će biti u nečemu različit. Zašto bi se inače uopće govorilo o zakonu? Zašto se ne bi naprosto nešto proglasilo muzejem, ostvarila, dala, neko preuzeo osnivačke obaveze i prava, a ostalo ide onda po zakonima koji su kao i za taj muzej kao i za svaki drugi. Dakle, ako je bila potreba u jednom trenutku da se ide na zakon, onda je valjda u drugom trenutku potreba da se obrazloži zašto se na taj zakon sada ide kao na novi zakon. Tim prije što sadrži mnoge elemente ranijega zakona. Tako dakako ja znam o čemu je riječ. Mislio sam da ću to morati da ovdje kažem ja prvi, ali eto, nije bilo potrebno. Rekao je i gospodin Jadran Antolović, državni tajnik iako to nije napisano u obrazloženju. Jedina bitna promjena ovog zakona u odnosu na prethodni zakon sastoji se u tome što je zapravo iz njega izuzeta pozicija gospođe Marije Meštrović a koja je sada ostala i otvorila jednu ozbiljnu prazninu u koju se onda naknadno rehabilitiraju sva ova pitanja vezano za autorska prava, imovinska prava itd. Kao što je u trenutku kada se donosio ovaj prvi zakon 1991. gospođa Marica Meštrović zapravo imenovana od nekoga drugoga kao ona koja zastupa pravo obitelji da bi se onda u dogovoru sa njom činile neke radnje ili bez dogovora sa njom ili u dogovoru sa njom, to sada i nije važno, koje nije se smjelo činiti po darovnom Tada je to da tako kažem trebalo. Sada više ne treba dakle niti gospođa Marija Meštrović, nova su vremena. To bi trebalo vratiti struci. Ali što ćemo onda sa odnosom novoga zakona prema darovnici jer novi zakon ni u jednom pogledu ne rješava nijedno pitanje vezano za darovnicu na iole kvalitetni način od staroga zakona koji je bio protivan ali koji je imao da tako kažem stidnu krpicu da tu stoji predstavnik obitelji pa eto kada se već predstavnik obitelji sa nečim slaže onda valjda možemo to činiti tako kako činimo. Pa su se lijevali odljevi koji se nisu smjeli lijevati, pa je zapravo ostalo nerazjašnjeno jer je gospođa Marija Meštrović imala vrlo značajna i posebna prava što je tu sada još a što pripada obitelji unutar toga zakona, jesu li tih 88 dijela u tome ili negdje drugdje, gdje je arhiva, gdje je namještaj, gdje je ovo, gdje ono itd. Sada se to sve otvara kao pitanje upravo zato što je jedna od ključnih pozicija iz zakona eliminirana, možda je to dobro, ja to ne kažem, ja sada samo komentiram, ali se ova pitanja nisu riješila. Ako se hoće i ako se htjelo ići sa ovim zakonom a podvlačim da u potpunosti podržavam cijelu raniju argumentaciju koja je naprosto činjenične prirode a koju su iznosili spomenuti kolege, onda bi trebalo prvo poći od ozbiljnog nalaza stanja što to tamo uopće jest. Mi taj ozbiljan nalaz stanja ili nemamo ili mi kao zastupnici ga nismo u prilici bili vidjeti a znamo samo za misteriozne da tako kažem stvari koje se događaju. Znamo da ima eto barem dva Boškovića a da bi morao biti samo jedan Bošković. Od kud dva Boškovića? Tko je da tako kažem dao pravo da se odlijeva neki drugi? Znamo još nekoliko takvih slučajeva. Argumenti koje smo čuli u korist zakona kao što su dakle da se sada stavlja u nekakav, usklađuje sa drugim zakonima nemaju razloga jer onda kažem nije potreban niti zakon nego ako je ovo lex specialis onda ima razloga da se i razlikuju. A argumenti kao što su tipa da se oslobađa nekakva decentralizacija itd. to je stvarno mislim totalan nonsens jer ovo je valjda jedini slučaj kada netko upravo traži da budu dva ili tri muzeja a onda se od njega radi jedan muzej, samo je to sada ekscentrična centralizacija pa nije više na jednom mjestu nego na nekom drugom mjestu. Ni prije nije bila na jednom mjestu. Mislim da donošenje zakona bi bilo potrebno ali zakona koji bi na cjeloviti način riješio a na bazi da tako kažem jedne pomne analize stanja i prezentaciju Meštrovića ne samo očuvanje nego mislim cjelokupan aktivan da tako kažem rad i tih muzeja itd. i koji bi onda nas, ne bi još jedanput udaljavao od same darovnice. Ovdje se zapravo izvršavanje darovnice još uvijek može potpuno poistovjetiti sa interesima razvitka ove muzejske djelatnosti i ovoga muzeja jer je zapravo tamo i postavljeno ono što bi trebalo ispuniti a nije. A to znači i novi prostor u Zagrebu dostojan Meštrovića što bi svakako trebala biti obaveza i države i grada Zagreba kojemu je to sigurno u interesu i drugačija da tako kažem aktivnost, i drugačija aktivnost na što posebno podvlačim ostalih segmenata bivše fundacije Meštrović kao što su dakle Galerija Meštrović itd. Dakle, Dakle, obrazloženja koja su dana u zakonu nemaju smisla kao obrazloženja razloga zašto se donosi novi zakon. A jedino obrazloženje zbog kojega je trebalo eventualno ići na novi zakon to nije u obrazloženju niti spomenuto. To je dakle pozicija obitelji odnosno zastupnika obitelji. To je doduše sada državni tajnik rekao, ali naravno da se time otvara pitanje namjera uopće donošenja ovoga zakona. Mi dakako ćemo biti u najmanju ruku suzdržani. Ovdje postoji još možda mogućnost da se nešto učini. Ako se već nešto želi učiniti onda nemojte žuriti sa ovim zakonom, uzmite si dovoljno mjeseci da napravite stvarnu analizu što se tamo događalo. Ovaj Sabor bi trebao znati što se događalo i koliko je zapravo uopće u fundusu ovih svih cijeloga toga kompleksa, gdje su nestajala djela, gdje se mogu naći djela, što će se učiniti da se vrate djela koja su nestala itd. To je mislim ja bih rekao smisao koji onda može eventualno uslijediti potrebom da se na neki drugačiji način regulira pozicija ovih muzeja. Ako dakle je samo razlog donošenja ovih zakona usklađivanje sa drugim zakonima molim vas lijepo onda zakon uopće nije potreban, onda već te druge zakone imamo. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Slaven Letica. Gledajte, mislim da je načelno polazište predlagača, moram se koncentrirati, dao mi je Kajin popiti dva Jägermeistera, nisam iskusan sa alkoholom. Vrlo dobro da se povijest vrati unatrag i da se pođe od darovnog ugovora. To je jako dobra ideja, međutim treba znati darovni ugovor znači čitati. Ivan Meštrović genijalni hrvatski kipar, možda najveći religijski kipar poslije Michelangela imao je nesreću što je darovni ugovor morao potpisati sa komunističkim režimom nakon što je sa svojim sinom Matom Meštrovićem kojega ovdje pozdravljam uglednim američko-hrvatskim profesorom, velikim hrvatskim domoljubom i borcem za hrvatsku neovisnost i to hrvatsku neovisnost u okviru jednog demokratskog tržišnog poretka posjetio pokojnog diktatora Josipa Broza na Brijunima i na neki način obradovan velikim razlazom između Staljina i Tita ponadao se da će biti prostora i za slobodu ispovijedanja vjere, za demokraciju da će se Hrvatska tadašnja ili bivša Jugoslavija pridružiti zemljama demokratskoga svijeta i ponesen tim entuzijazmom počeo je pregovore o kojima je vegementno govorio tu američki profesor hrvatskog porijekla Ivo Banac u prepiski sa Vladimirom Bakarićem odlučio hrvatskome narodu pokloniti enormne vrijednosti. Imao je nevolju da je pregovarao sa Milošom Žankom. Mlađi ljudi koji sjede ovdje neće znati, to je jedan staljinistički zlikovac ali je unutar toga napravio ipak jedan ugovor koji je poznavao američku pravnu tradiciju i koji je osigurao sva prava vlastita i zaštitio je vlastitu umjetnost. Između ostaloga ja sam ovih dana razgovarao sa predstavnicima Ministarstva koji ne znaju nažalost čitati darovni ugovor, u članku 9. darovnoga ugovora on je precizno kazao da se svi troškovi provođenja ovoga ugovora idu na ruku darovoprimca odnosno Hrvatske države. Postoji čak i jedna nastrana ideja predlagača zakona da bi nasljednicima velikoga slikara naplatili ležarinu. … se upustiti u to jer ćete izgubiti sporove i unutar Hrvatske države, ali pogotovo unutar buduće Europske unije. Prema tome mi moramo danas promatrati kako ovaj dio povijesti od 50-tak godina razmrznuti? I kako doista jednu genijalnu vašu ideju da se počne razmišljati o o zakonu koji polazi od darovnog ugovora pretvoriti u povijesnu revalorizaciju Ivana Meštrovića, njegovu europsku i američku revalorizaciju jer je on jedan nesretni hrvatski kipar. Jedan od najvećih ljudi hrvatskog 20. stoljeća koji je eto imao jednu veliku sreću da je svoje umjetnine koje vi u Prijedlogu zakona zovete komadima, pa ispada da je on poklonio hrvatskom narodu 130 teških komada jer su to uglavnom stvari ili od mramora ili od, ili su lijevane u bronzi. Međutim usto je ostala jedna ogromna ostavština njegovim nasljednicima. Htjeli vi ili ne mi moramo sjesti sa tim nasljednicima. To su ugledni ljudi, to su pametni ljudi. Moj prijatelj Stjepan Meštrović, Stjepan Gabrijel Meštrović s kojim sam napisao 5 knjiga u Americi je branio pravo hrvatskoga naroda na slobodu, na demokraciju, suprotstavljao se srpskoj agresiji. Angažirao jednog od prekrasnih ljudi koji se zvao Albert Voltšteper koji je 5 godina radio na zaustavljanju rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Mi moramo se odnositi sa poštovanjem između ostalog i prema toj obitelji. U pripremi ovog Zakona, to mi je jako žao državni tajniče niste konzultirali uopće kustose. Ja ništa ne radim površno. Jučer sam bio u Mletačkoj 8 i razgovarao sam sa kustosima tamo. Ni splitski ni zagrebački kustosi nisu konzultirani. Između dva čitanja zakona trebalo bi u ovom Visokom domu organizirati «hearing», jedno saslušanje ljudi koji poznaju Ivana Meštrovića, njegovu umjetnost i da bi se pokušalo na neki način iskoristiti veliki potencijal koji on ima. Ja ću vam kazati, Frida Kahlo, velika meksikanska umjetnica do, praktički prije snimanja holivudskog filma o njoj samoj je imala vrijednost umjetnina koju nitko nije prepoznavao niti u Meksiku. Nakon što je Holivud snimio film njene su umjetnine skočile, 10, 15, 50 puta. Nešto slično mi moramo napraviti i u odnosu na Ivana Meštrovića. Što je praktički moguće napraviti? Imam jedan prijedlog o kojem sam razgovarao sa nizom ljudi koji će izgledati možda potpuno otkačeno međutim s druge strane on može protumačen biti i kao apsolutno genijalni prijedlog, a to je, vi ne znate ili neki ne znaju da je Ivan Meštrović studirao 5 godina u Beču. Da je bio pulen čuvenog industrijalca Karla Vintgenštajna kojem je sin Ludwig Vintgenštajn jedan od najkultnijih danas modernih filozofa. Veliki neprijatelj Karla Popera kojeg što je Antun Vujić kojeg je htio udariti žaračem čak po glavi. Znači mi moramo vidjeti što bi se moglo napraviti da naprosto svjetskoj javnosti otkrijemo Meštrovića. Stjepan Meštrović, moj prijatelj, unuk Tvrtka Meštrovića, ne Mate Meštrovića je imao genijalnu ideju da se snimi holivudski film o Ivanu Meštroviću i da se od Ivana Meštrovića napravi brend koji je napravljen od Fride Kahlo. I to bi se u Hrvatskoj moglo napraviti. U praktičkom smislu Mletačka 8 je jedan koncept muzeja koji je jako zastario. Ono što biste vi mogli napraviti već sutra je početi pregovore oko otkupa Mletačke 10 koji je, bila kuća koju je Ivan Meštrović poklonio Ruži Klajn, svojoj prvoj ženi i koja je bila zlorabljena od strane komunista. Tamo su bili neki Špiljkovi, ali koliko znam od tri stana jedan se prodavao praktički do jučer.Trebalo bi tu kuću eventualno pokušati kupiti. A što se tiče trajnog smještaja upravo zbog toga što je Ivan Meštrović studirao kiparstvo. Dva, dvije godine je studirao arhitekturu. Iza njega je ostalo preko dvije tisuće arhitektonskih idejnih projekata ili provedbenih projekata koja su većina u vlasništvu obitelji. Trebalo bi naprosto Ivana Meštrovića vratiti na njegovo prirodno stanište. A to je njegov Meštrovićev paviljon na Trgu žrtava fašizma, izavi sjedišta Hrvatske demokratske zajednice. Naravno da bi Društvu hrvatskih likovnih umjetnika trebalo ponuditi jednu kompenzaciju. Tamo je to jedan hladni prostor. Na neki način bi se deprovencijalizirao Ivan Meštrović jer ovaj muzej je napravljen kao muzej konzerviranja njegove obiteljske tradicije, njegovog ateljea, njegovog načina mišljenja. Ovaj muzej na Trgu žrtava fašizma bi se mogao pretvoriti u jedan moderni ili čak postmoderni muzej i mislim da uz velike napore između dva čitanja uz dobro razumijevanje složenosti ovoga problema se može napraviti puno. Ako napravimo od obitelji naše ne prijatelje to neće biti dobro, to su vrlo tolerantni, pametni ljudi koji su zadužili Hrvatsku i da završim sa jednim prijedlogom. Ivan Meštrović je hrvatskome narodu poklonio enormna bogatstva. Hrvatska država bi mogla utemeljiti možda 5 stipendija koje bi se zvale stipendije Ivana Meštrovića od kojih bi dvije podijelila možda kćerkama mog prijatelja Stjepana Meštrovića i moglo bi se puno napraviti ako postoji komunikacijska svijest. I ako se razumije ovaj vrlo složeni problem koji može donijeti enormne koristi i Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu i revalorizaciji Ivana Meštrovića. Hvala vam lijepo.

se ne razumije./ … nije i nasljednike malo doveo do reda. Ali kako obitelj ne može ovdje govoriti ali svakako bi stala iza ovoga prijedloga da se ova sve što je trebalo biti i veliki muzej posvećen hrvatskoj likovnoj umjetnosti pa kasnije đamija pa su onda opet neki skidali ove minarete da to doista postane pravi muzej Ivana Meštrovića. Ja mislim da bi doista taj prijedlog naši predlagatelji

ovako dosta se olako odnosite ako širite ruke. A mi širimo ruke na to što ste nam predložili. Tako da doista mislim da se ovom prijedlogu kolege Letice, ozbiljnom prijedlogu svakako treba razmisliti. **Milinović, Zahvaljujem se kolegi Kramariću. Doista recimo ljudi ne znaju možda da je povijest Hrvata naručio knez Pavle i da je original u Beogradu. Prema tome moj prijedlog da se konzultiraju kustosi prije svega, u Zagrebu kustosi i u Splitu kustosi. Vaš kvantitativni argument u prilog preseljenja sjedišta muzeja u Split zato što dolje ima kvantitativno više umjetnina vam vrijedi kao pola lule duvana. Znači to je jedna preozbiljna stvar da ako ima negdje tri kipa više ili manje to bi bio legitimitet za preseljenje sjedišta. To je jedna ozbiljna tema o kojoj ja moram kazati nemam kompetenciju govoriti. Ja samo beskrajno poštujem obitelj Meštrović. Volim Stjepana Meštrovića i uvažavam i nadam se da će i gospodin Mate Meštrović također podržati ovu ideju. Hvala vam. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Obzirom na dosadašnji tijek rasprave ja bih samo htjela podržati prijedlog ovog zakona za kojeg mislim da će na kraju urediti dobro to područje i da neće raditi prepreku da svi oni koji bi trebali imati koristi naravno od te zbirke i koja će se voditi na način koji to propisuju hrvatski zakoni. A ja prvenstveno vidim onu opću korist da do tih umjetnina dođu naravno najširi krug onih koje one zanimanju. Dakle da bude na korist čitavom hrvatskom društvu. Dakle u tom smislu ja dajem podršku prijedlogu zakona. I mislim da će on bolje nego do sada i na korist ponavljam svih onih koji su za to zainteresirani i povjesničare umjetnosti i najviše … /Govornica se ne razumije./ … graditeljstva, turizma i svih onih posrednih i neposrednih koristi bolje urediti nego do sada. I zbog toga eto podržavam prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću danas govoriti više načelno i pokušat ću iskoristiti primjer Ivana Meštrovića da pokušamo ukazati i na vrlo težak položaj drugih naših velikana na zaborav i na ono što bi trebali početi od danas sustavno rješavati. Naime, slažem se da Ivan Meštrović dobije svoje muzeje. Slažem se da sve što je ovdje rečeno, a odnosi se na korigiranje našeg stava u odnosu na njegovu baštinu i na njegove nasljednike treba do drugog čitanja uvrstiti u zakon i korigirati. Međutim ono čime se ne slažem je da danas ne progorimo o sličnim velikanima i o zaboravu tih velikana. Ovo je prvo čitanje pa si to dozvoljavam i nadam se da će uvaženi naši ovdje predstavnici Vlade, posebno ispred Ministarstva kulture to uvažiti i konačno krenuti sa mrtve točke. Naime, ja neću ići dalje od svoje županije, od Primorsko-goranske županije. Ali ćete vidjeti, vjerojatno će i ostali kolege priznati da je u njihovim županijama jednako, ako ne možda i još gore. Naime, na koje velikane želim ovdje upozoriti? Evo jedan velikan a rođen u mojoj županiji je Julije Klović. Julije Klović. Da li je netko od vas ikada bio u kući Julije Klovića? Da li netko od vas znate u kom je selu rođen Julije Klović? Vjerojatno nitko ne zna o njemu ništa. Nažalost i milijuni i milijuni turista koji prolaze obalom to isto tako ne znaju. Pančić, vjerojatno naš najveći botaničar svih vremena. Čovjek koji je otkrio ogroman broj endemskih vrsta na području Istočne Europe. U kakvom je stanju njegova kuća? Urušila se je prije puno godina. Iz nje rastu velika stabla. Pančić, Josip Pančić zauvijek zaboravljen. Barumić, čovjek koji je kupio jedan od prvih tiskarskih strojeva, dakle shvatio značaj Gutenbergovog otkrića tiskao Senjske misale. I koliko znamo o njemu? Da li znamo gdje se nalazi jedini primjerak, izvorni primjerak Senjskog misala danas u Hrvatskoj? Vjerojatno ni jedan saborski zastupnik to ne zna. Ne zna dakako, sumnjam da više od jedno, dvoje, troje zastupnika to zna. U kom muzeju se nalazi Senjski misal? Ništa bolje nije prošao ni Petrić. Ništa nije bolje prošlo ni ono silno blago koje imamo, ja bih rekao sakriveno u Pomorskom i povijesnom muzeju u Rijeci, iskopanu u zaseoku Stranče kraj Triblja. 10. stoljeće prekrasni nakit naših umjetnika, naših obrtnika od srebra izrađenih predmeta 10. stoljeće. Nitko ih nikada od vas vidio nije. Jedna izložba je bila od kada su otkrivena ta bogatstva, nikada više. Muzej glagoljice kolegice i kolege u Vrbniku. 60% knjiga ikada pisanih glagoljicom nalazi se u jednom malom muzeju površine 30 i nešto metara kvadratnih. Zrak uopće nije kondicioniran. To bogatstva, naša kulturna baština propada enormnom brzinom zbog naše nepažnje, neznanja, nehtijenja. Slično se znade o Vrbničkom zakonu, o Kasarskom statutu, o Veprinačkom statutu. To su bili prvi zakonu, zbirke običajnog prava u ovoj našoj Europi. Znate? Vinodolski bar ima prostor, nešto se može naći u Vidolu, a ovi nemaju ništa. To je ta tragedija o kojoj govorim. Naime, ovu priču mogu nastaviti još satima. U mojoj Rijeci konstrukcija torpeda, prolaze milijuni turista nitko o tome nikada ništa ne čuje. Ja sam liječnik, ovdje ima puno liječnika u Saboru. Da li znate gdje je pripremljena prvi puta tinktura jodi? Upravo u Rijeci. Jedno briljantno dezinfekcijsko sredstvo koje već koristimo stotinu godina u svim bolnicama na ovoj planeti. Nitko to ne zna. Nitko to ne promiče. Nitko to ne želi i ne pokušava koristiti u turističke svrhe, u gospodarske svrhe. U Europskoj uniji 20% prihoda od turizma dolazi od kulturnog turizma. Naš postotak bi mogao biti i daleko iznad 20% obzirom na kulturnu baštinu koju mi imamo. No, što bih poručio gospodi u ministarstvu? Dajte pokušajte već jednom ići prema jednom sustavnom rješenju. Pokušajmo kategorizirati naše velikane na one svjetskog značaja, europskog značaja, nacionalnog značaja, regionalnog značaja. Pokušajmo reći što ćemo kome dati, koliko prostora, koliko napora, koliko novca. Da li on zaslužuje nekakvu spomen-kuću, da li je to muzej, ovisnosti o njegovom značaju. Dajmo mu barem 1 m2 stalnog izložbenog prostora u nekom od postojećih muzeja. Ovi velikani koje sam naveo nemaju ni jedan centimetar kvadratni stalnog izložbenog prostora, nitko za njih ne zna. Oni su predmetom zaborava. To je žalosno. Iskoristimo Meštrovića da Meštrović pomogne da riješimo i pitanje ostalih velikana. Što reći na kraju? Imam osjećaj da postoji samo jedna konstanta hrvatske politike i od onog bivšeg režima i danas, da se mali političari boje velikih ljudi. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Ingrid Antičević. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Svoj govor završio je kolega Dorić da se mali političari boje velikih ljudi, ali se ne boje njihovih djela pa začuđuje i zaprepašćuje odnos države prema privatnom vlasništvu. I inače odnos javnog i privatnog vrlo je diskutabilan i vrlo je različit od sfere do sfere. Ondje gdje bi država trebala biti jaka i pokazati svoju moć kako bi zaštitila slabije, tu kaže da se neće petljati. Voli inicijativu privatnoga do krajnjih iz krajnjih granica. Danas smo čuli u brojnim odgovorima ministara na konkretna pitanja kada će pojedini zakoni, odnosno prijedlozi zakona doći u saborsku proceduru koji su jako potrebni, odgovor smo dobili da se udruge trebaju dogovoriti, da su to različita mišljenja struke i tako je prošao mandat u dva značajna područja da zakona, odnosno prijedloga zakona nema. A ovdje se radi o nasljednicima, ne samo nasljednicima i nekako elementarne pristojnosti da se oni pitaju o nečem tako važnom, da se pita na kraju krajeva svaki građanin, jer su na kraju krajeva i fundacije javne ustanove i moraju biti transparentne i otvorene javnosti, nego se radi o obvezi darovnice iz 52. godine koje je jedno veliko bezakonje učinio upravo zakon, odnosno Zakon o fundaciji iz 91. godine i umjesto da se popravi to bezakonje ono se sada ovim zakonom samo sanira što su mnogi kolege i i ustvrdili. Obrazloženje da je ovaj prijedlog zakona potreban jer eto Zakon o fundaciji Ivana Meštrovića nije usklađen sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o muzejima i Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi iz 2001. godine a ovi zakoni doneseni još znatno ranije, samo djelomično jeste točan, ali to je samo tehnička narav zakona i potreba. Ali ono što je sadržajno bilo prigovoreno samom Zakonu o fundaciji i što se ovim zakonom ignorira, odnosno na takav ignorantski način upravo potvrđuje ono bezakonje i ignoriranje obveza, zakonskih obveza iz jasne i obvezujuće darovnice izgleda da vlast nije briga. I dakle vrlo konkretna pitanja, gdje su odljevi, što se radi s tom imovinom, nastaje muk i na jedan način birokratski ako je uopće i došlo do razgovora nasljednika i Prema tome takav već odnos upitan je glede same ignorancije zakona, glede samog obrazloženja u zakonu o tim pitanjima. Dakle vrlo konkretna pitanja iz same darovnice, iz volje, a i na kraju krajeva i svega onoga što se događalo. Ovdje smo čuli što se događalo 45. o Žanku Odrankoviću itd. Dakle Dakle što smo više nesigurni u sadašnjosti to više posežemo za nekakva opravdanja u prošlosti. Postavlja se pitanje što se ovdje dogodilo od 91. godine do sada, odnosno želja ili volja ili ignorancija hoće li se to riješiti ili neće. Kaže predstavnik Vlade da to nisu uopće pitanja, da to nisu pitanja kojima se zadire uopće u prava iz darovnice 52. godine, da to ovaj zakon ne ne rješava, odnosno ne dira u ta prava, ne ulazi u ta prava nego eto samo usklađuje se ovaj postojeći zakon koji se s ovim zakonom ukida, dakle Zakon o fundaciji sa ovim zakonima o muzejima i ovim ostalim zakonima koji su došli nakon nakon toga. To jednostavno nije tako. Ako je Vlada bila i u zabludi, a ne može nikako biti u zabludi jer je upozorena i od javnosti ovdje od gotovo svakog zastupnika koji je govorio u ime kluba pa i pojedinačno, izuzev vladajućih, upozoreno je od strane nasljednika, zakonskih nasljednika, struke, ali Vlada ostaje uporna u tom. Pitanje namjere ružno bi bilo ovdje otvarati, tim riječima je upravo govoreći u ime kluba naš zastupnik … u ime kluba SDP-a, naš zastupnik Vujić i završio svoj govor. Zbog čega ustrajati u donošenju jednog zakona čije je pitanje ustavnosti itekako otvoreno, a na kraju krajeva sigurno je da će izazvati i reakciju europskog europskog suda. Prema tome, evo o ovome bi možda još šire, ima vremena da se o ovim stvarima raspravi, da se pozovu nasljednici, da se dobro razmotri darovnica i da ovaj Prijedlog zakona mora voditi računa upravo o tim izričitim odredbama na ovakav prikriveni način on ih ignorira, ali u biti ne ignorira ih, nego potvrđuje dosadašnje bezakonje koje je stvoreno postojećim Zakonom o fundaciji. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, 5-minutna rasprava, uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Hvala lijepo. Evo još jedanput sam se javila u raspravu iz razloga što mi se čini da je važno podvući neke stvari koje su u prijedlogu ovog Zakona ipak propuštene, nisu dovoljno naglašene ili bi ih trebalo mijenjati jer same po sebi ne obuhvaćaju sve što je, za čim ovaj Prijedlog ide. Kažem, ponavljam iako je usklađenost sa zakonskom regulativom bila nužna i hvala Bogu da je došlo do prijedloga nekog novog zakona mislim da je naziv samog zakona vrlo upitan iz onih razloga što sam ih jutros maloprije navela u raspravi oko toga da je recimo objekt u Otavicama sakralni objekt, da nije muzej. Dakle, kako ćete njega podvesti pod Zakon o muzejima? I isto tako muzej u Vrpolju, kako ćete njega podvesti kad je to muzej koji je izvan ovog Zakona o muzejima. Dakle, razmislite o tome. Čini mi se da tu postoje neke dileme koje bi i mislim da će biti bolje ako nađete neki sličan, ali ipak malo drugačiji naziv ovog Zakona. Isto tako još jedanput bih se kao i svi moji prethodni sugovornici osvrnula na pitanje nasljednika. Dakako da nije bilo dobro da su nasljednici svojom svojom participacijom u donošenju odluka imali tako velike ovlasti da su mogli davati veto na neke stvari koje su čisto tehničkog karaktera ili organizacionog karaktera. Isto tako mislim da je neispravno bilo prihvatiti odluke i prijedloge HAZU-a, odnosno JAZU-a o tome da četiri nasljednika zastupa jedan nasljednik. Čini mi se da se tu ne može raditi o tome da netko imenuje nekoga da bude predstavnik nasljednika, mislim da tu treba naći ipak dogovor sa nasljednicima. Međusobno oni jedni druge mogu imenovati, ali ne može ih neko strano tijelo tipa HAZU ili JAZU imenovati za predstavnike nasljednika. Mislim da je to greška, pogrešno, a dakako mislim da je jako važna suradnja sa nasljednicima i neminovno je s njima surađivati zbog toga što oni Zakonom o autorskim pravima imaju još veliki broj godina ispred sebe i i polažu autorska prava na sva djela koja su iz domene ugovora koji je realiziran '52. pa i kasnije onaj '59. godine. Dakle, ta suradnja će morati biti koliko god ona bila teška i naporna i znamo da postoje prijepori između njih i nije lako s njima svima surađivati, ali mislim da je ona nužna i da je mora biti. Isto tako što se tiče premještanja sjedišta moram priznati da me niste uspjeli uvjeriti argumentacijom da se sjedište nakon 16 godina te tada fundacija, sad sutra muzeja, premješta sa jedne lokacije gdje je 16 godina dobro obavljalo i bilo je moguće da obavlja taj posao na drugu lokaciju. Dakle, ne spominjući samo troškove koji će se stvarati premještanjem od svih onih gore naslova itd. mislim da se radi, argument o tome da je u Splitu najveći broj djela, dakle kiparskih djela mislim da nije dovoljan zbog toga što je sam zakon isto tako i rad se ne odnosi samo na djela, nego se odnosi na kompletni opus i kompletnu zaštitu imena Ivana Meštrovića, a znamo da je sva ostala dokumentacija puno značajnije i više pohranjena u Zagrebu nego u Splitu. Isto tako mislim da je važno da se u ovom važnom prijedlogu dobro definira da li je se radi o tisuću 25 ili o tisuću 70 djela i da nama kad dođete slijedeći put u Sabor objasnite gdje se onih 45 djela izgubilo. Isto tako što se tiče samog smještaja muzeja u Gradu Zagrebu sam je Meštrović u ugovoru rekao da je to privremeni smještaj. Postoji zgrada iz kompleksa Meštrovićeve obitelji, zgrada u Mletačkoj 10. Postoji mogućnost da se to otkupi i da se to objedini u jedan kompleks i ja aplediram za to iako se i prijedlozi koje su kolege Slaven Letica, koje je dao kolega Slaven Letica isto tako valjani prijedlog, i s obzirom na način kako se sada u svijetu rješavaju muzeji i oni muzeji koji imaju najveću kvalitetu uglavnom se zadržavaju u ambijentalnim, autohtonim ambijentima. Prema tome, mislim da bi rješenje sa Mletačkom 8 i …/Govornik se ne razumije./… Mletačkom 10 bilo dobro rješenje i na tom planu očekujemo u suradnji s Gradom Zagrebom da će to riješiti. Evo toliko. Hvala. nije i da je to preskupo premjestiti sjedište u Split. Mislim da se apsolutno ako smo se pozivali na nasljednike i na njihova tumačenja i stajališta, ja bih samo pokušao citirati jednog od nasljednika dr. Matu Meštrovića koji je kazao koji je kazao da je Ivan Meštrović odredio Split kao centar svoje umjetničke ostavštine, a da su galerija i kaštelet u Splitu već davno trebali biti uključeni u listu svjetske kulturne baštine. Prema tome, nevažno je koliko je vremena proteklo od odluke koja nije bila zasnovana na ostavštini. Bitno je da se ostavština poštuje, da se volja poštuje i sa se činjenica da to potvrđuju i nasljednici, a oni to potvrđuju govori u prilog tezi da ima razloga, jasno uz otklanjanje svih onih nedostataka o kojima sam govorio da se sjedište premjesti u Splitu. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno, državni tajnik Ministarstva kulture, gospodin Antolović. Dozvolite mi da vam na kraju zahvalim za ovu zaista iscrpnu i sadržajnu raspravu i da samo dodam svemu što sam rekao da je u izradi ovog Prijedloga vrlo aktivno sudjelovala fundacija Ivana Meštrovića pa tako slijedom kroz ravnatelja s kojim smo mi komunicirali nadam se i kustosi koji su ovdje spomenuti i struka koja do sad skrbi dakle, ali istovremeno bih želio reći i podvući, ja sam to već u prijašnjem govoru rekao, da je član upravnog odbora u ime nasljednika gospođa Marica Meštrović, a upravni odbor je također imao vrlo aktivnu ulogu kod izrade ovog Zakona, a ovdje ako tko želi može i imati uvid u specijalne punomoći svih nasljednika koje su dane gospođi Meštrović upravo da bi ona mogla zastupati nasljednike u radu fundacije pa tako i pri izradi ovog Zakona. Hvala vam lijepo na svim primjedbama još jedanput. Mi ćemo svaku od primjedbi razmotriti i držim da su puno pomogle oko utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu